Уважаеми колеги, моля, заемете местата си, за да продължим работа.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект на решение за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар, № 48-254-02-10, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 24 октомври 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 2 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Проект на решение за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар, № 48-254-02-10, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 24 октомври 2022 г. На заседанието присъстваха: господин Росен Христов – министър на енергетиката, господин Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, господин Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. Мотивите към Проекта на решение бяха представени от народния представител Делян Добрев. Процесът по пълна либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители преминава през различни фази, етапи и изпълнение на определени ангажименти, които имат задължителен характер за съответната държава – членка на Европейския съюз. Без изпълнението на тези ангажименти не може да се пристъпи към либерализация на пазара на електрическата енергия за бита. На първо място, следва да бъде формулирана дефиниция за енергийна бедност, която да бъде отразена в националното законодателство на съответната държава членка. Разработването на критерии за определяне на енергийно бедните потребители е задължителен елемент от процеса по либерализация, както и разработването и въвеждането на мерки за защита на енергийно бедните, в това число краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, финансови и нефинансови. България е една от държавите – членки на Европейския съюз, с най-висок процент на енергийна бедност. Ето защо въвеждането на модела на либерализиран пазар на електрическа енергия за бита следва да се извършва плавно и само след въвеждане на подходящи механизми за защита на уязвимите потребители, както предвижда законодателството на Европейския съюз. В момент, в който Европа е изправена пред проблем с високите цени на енергоресурсите и се търсят варианти за подпомагане и защита на битовите потребители, е изключително неуместно в най-бедната държава от Европейския съюз да се въвежда моделът на либерализиран пазар на електрическата енергия за бита. Още повече че европейското законодателство не налага предприемането на подобни действия в следващите няколко години. В тази връзка Проектът на решение предлага отлагане във времето на процеса по либерализация на битовите потребители за период от три години, в които се очаква енергийните пазари да се стабилизират на значително по-ниски от сегашните пазарни нива. Тази прогноза се дължи на очакваната реализация на огромен брой ВЕИ проекти, изграждането на терминали за регазификация на втечнен газ в Европа и разрешаване на газовата разрешаване на газовата криза, мерките за енергийна ефективност в хиляди жилищни блокове, къщи и административни сгради и други. Господин Росен Христов – министър на енергетиката, изказа принципна подкрепа по така предложения проект на решение. Господин Иван Иванов председател на КЕВР, изказа принципна подкрепа по отношение на идеята на проекторешението, като направи предложение за допълнение в т. 2 след думата „действия“ със следния текст: „в това число свързани с изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България“. Предложението беше припознато от народния представител Искра Михайлова. В последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители: Рамадан Аталай, Станислав Анастасов, Драгомир Стойнев, Теменужка Петкова, Делян Добрев, Жечо Станков, Владислав Панев, Венко Сабрутев, Радослав Рибарски. Народният представител Венко Сабрутев направи предложение в т. 1 и 2 датата „01.01.2026 г.“ да бъде заменена с датата „31.12.2025 г.“ Председателят постави на отделни гласувания направените предложения за изменение и допълнение към Проекта на решение. Комисията с 11 гласа „за“, без „против“ и 4 „въздържал се“ подкрепи двете предложения. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар,

И сега ще изчета: „Проект! РЕШЕНИЕ за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулиран пазар Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. До 31.12.2025 г. битовите крайни клиенти на електроенергия остават на регулиран пазар. 2. Възлага на Министерския съвет да предприеме необходимите действия, в това число свързани с изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с които да гарантира, че пълната либерализация на пазара на електрическа енергия за крайните битови клиенти ще се осъществи след 31.12.2025 г. г. 3. Министерският съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 30.11.2022 г. да уведоми Народното събрание за предприетите действия.“ Благодаря.

Господин Стойнев, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ние от БСП подкрепихме в Комисията, ще подкрепим и в залата това решение. Още повече че то съвпада и с нашата предизборна кампания и по време на кампанията ясно заявихме, че този страх у хората относно бързата либерализация може да доведе до паника в домакинствата и затова е необходимо те да останат на регулиран пазар. Разбира се, че правителството трябва да свърши и своята работа относно Плана за възстановяване и устойчивост и да се обясни наистина за проблемите, които има, още повече че в момент, когато виждаме какви шокове има на енергийния пазар в Европа, е съвсем нормално домакинствата да се ползват с по-голяма закрила. Само че, уважаеми дами и господа народни представители, голяма част от Вас сме народни представители на малки населени места, където кметовете са изключително притеснени. Днес моят колега от Кюстендил Бойко Клечков ме алармира за това, че голяма част от кметовете искат и детски градини, самите общини, училища също да бъдат на регулирания пазар, защото трудно могат да се справят. Разбира се, че със следващото решение, което ние сме изготвили, до известна степен ще помогнем на хората, но затова е необходима една изключително добра комуникация, за да знаят, да не се притесняват, защото отсега предполагам, че и във Вашите избирателни райони се говори едва ли не за „дървени ваканции“, как хората трудно могат да се справят. Регулираният пазар е добре. Регулираният пазар на този етап е правилното решение, но считам, че също така трябва да мислим и за тези домакинства, които се отопляват на природен газ. Там, за съжаление, ние все още нямаме решение на техните проблеми. Мисля, че тази първа стъпка, която днес в този парламент вземаме като решение, е в правилната посока, необходима е, сега трябваше да се случи, за да се успокоят гражданите и домакинствата, които се отопляват на природен газ. Предполагам, че в най-скоро време трябва да вземем и конкретно решение на Народното събрание, ако правителството не си свърши работата, защото се създава усещане, че каквото се случва в тази държава, всички идват в парламента, за да им се решават проблемите. В тази държава има разделение на властите. Има Министерски съвет. Те също трябва да поемат част от отговорността. Това е тяхна отговорност – да намерят правилен механизъм, а не както правим досега, всичките проблеми да се решават от парламента. Да, пак повтарям, правилна стъпка – стъпка, която БСП многократно е заявявала по време на кампанията. Ние ще подкрепим подобно решение, но проблемите, които са в останалите сфери, остават и мисля, че в най-скоро време, ако Министерският съвет продължава да не взема решения, то тогава ние, народните представители тук, отново трябва да решим проблема. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Стойнев. За реплика? Не виждам. За изказване – госпожа Михайлова. Уважаеми господин Председател, колеги! В редица документи от години се коментира въпросната либерализация на битовите потребители на свободния пазар на електроенергия. С това решение, което в момента колегите предлагат, е ясно, че се прави отсрочка, но е ясно, че се прави отсрочка за нещо, продължаващо да звучи неизбежно. Така е записано и в мотивите, така е записано и в документи, които имат пряко отношение към действията, които ще предприема българската държава. Ние много внимателно трябва да наблюдаваме това, което се случва в момента с либерализирания пазар на електроенергия, що се отнася до небитовите крайни потребители, защото, когато беше наложено на бизнеса да излезе по този начин на свободния пазар, тогава и самият бизнес искаше това, условията бяха чудесни, изглеждаше, че се случва нещо прекрасно. Само че вече една година българската държава изплаща милиарди посредством фонда, който се субсидира единствено и само от държавните дружества, за да покриваме щетите от този либерализиран пазар. В светлината на тези събития, в светлината на нестабилната обстановка, която е не само в България, а в Европейския съюз, в Европа и в света, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме и затова сме внесли и такъв проект за решение, който се надяваме другата седмица да разглеждаме от тази трибуна, изобщо тези планове за преминаване на битовите потребители на свободния пазар да бъдат премахнати. В тази връзка на нас ни е трудно да подкрепим решение, което все още предпоставя в бъдещето това да се случи, предпоставя просто една по-далечна дата. Със сигурност това, което предлагат колегите в момента, е необходимо и е добро от гледна точка на това, че то отлага във времето, и все пак е записана тази неизбежност, за която говоря. Мотивите казват, че едва ли не след около три години – срокът, за който отлагаме това решение, енергийните пазари ще се стабилизират и цените ще бъдат значително по-ниски. Ние не знаем това предвид обстановката, а и тези пазари вече са били по-ниски. Освен това не бива да забравяме, че че всеки един битов потребител може да премине на либерализирания пазар и сега, по негово желание. Тоест, защо е необходимо ние да слагаме условия и да задължаваме хората да правят това? Защото европейското законодателство го изисква?! Нима през последните години не видяхме колко безумни неща изиска от нас европейското законодателство, които въвлякоха България и българите в поредица от кризи?! И тук трябва да кажем нещо: не сега вследствие на енергийната криза, не преди това от кризата от ковид българите живееха тежко и бяха в енергийна бедност. Много преди това нашите баби и дядовци, нашите родители си пускаха по няколко часа на ден отоплението. И аз, за да Ви припомня, че това е тенденция в България много отпреди кризите, а кризите сега само са я задълбочили, ще Ви цитирам едно заглавие от медиите днес: „Пенсионерите пестят от скъпото парно и ток в библиотеки и читалища.“ Ние сме изгонили възрастните си хора в библиотеките и в читалищата и продължаваме да говорим за европейско законодателство, за общностни ангажименти и да смятаме, че можем да направим малко крачки до следващите избори, до това колко ще бъдем харесани и одобрени от нашите избиратели. Защо? Всичко това е ясно за нас от ВЪЗРАЖДАНЕ и ние твърдим, че изобщо този план план за въвеждане на този вид плащане към българите трябва да отпадне и това сме предложили в нашия Проект за решение. Ние няма как да подкрепим само отлагането му, ние подкрепяме изцяло премахването на този план. Благодаря. Благодаря, госпожо Михайлова. За реплики? Не виждам. За изказване – заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както и в Енергийната комисия казах, от това предложение няма абсолютно никакъв смисъл освен един обикновен политически PR, нищо повече, тъй като битовите потребители, първо, са защитени до 30 юни 2023 г. от ценовите решения, които са на КЕВР. Второ, в Директива 944 на Европейския съвет ясно се казва, че до 31 декември 2025 г. всяка една държава има възможност за дерогации и в общи линии да се види как този свободен пазар на битовите потребители влияе на самите тях. Така че в момента ние говорим за загуба за загуба на парламентарно време. Вместо да помислим за приложението на Регламент 1854, който е от 6 октомври и който ясно гласи, че трябва да бъде от 1 декември приложен и надвзетите свръхприходи от производителите на електрическа енергия да бъдат пряко преразпределени към домакинства и малки и средни предприятия, ние се занимаваме с нещо, от което няма абсолютно никакъв смисъл, нещо, което вече е решено, от централите са одобрени от КЕВР. Подобно излизане на свободен пазар може да се случи единствено и само чрез драматични решения, които не виждам как ще се случат. Аз призовавам колегите от всички парламентарни групи да помислим за разработка на механизми, с които да подпомогнем най-уязвимите потребители на електрическа енергия, които в зимните месеци наистина ще усетят усетят икономически шок. Така че можем да почерпим от опита както на южните, така и на северните ни съседи, където са разработени методики, разработени са уебсайтове, а ние се занимаваме с политически PR. Всичко това, което в момента се говори, на мен ми изглежда като подготовка за избори, а не за това, за което сме тук, а именно да решаваме проблемите на хората. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Самандов. Реплика? Не виждам. За изказване – господин Цончо Ганев.

господин Пеканов, който е вицепремиер, за пореден път си позволи да коментира и да лъже, и то пред медии и пред цялото общество по отношение на либерализацията на енергийния пазар по отношение на битовите потребители. Ще припомня и по-скоро ще цитирам тук, в моето изказване, Планът за възстановяване и устойчивост, приет, съгласуван с Брюксел от правителството на „Продължаваме Промяната“, БСП, „Демократична България“ и „Има такъв народ“. Във въпросния план, който е публикуван на сайта на Министерския съвет на страница 108 започва и се коментира либерализацията. Цитирам: „Постепенен и поетапен преход към либерализиран пазар на електроенергия до 31 декември 2025 г. чрез постепенно премахване на регулираните цени за битови клиенти в условията на либерализиран пазар на електроенергия на едро в два последователни етапа – през 2023 г. и 2025 г., и прекратяване на определянето на енергийните квоти за доставка на регулиран пазар от КЕВР.“ Кое точно не е ясно и къде точно не става видимо, че в Плана за възстановяване и устойчивост, за да може някой да вземе комисиона от купуване на батерии, ние сме задължени да изкараме битовите потребители на либерализирания пазар, на два етапа, с точно определени стъпки. Всичко е формулирано ясно, точно и конкретно. Кое точно не е ясно на господин Пеканов, който лъже пред медиите?! Кое не е ясно и на хората, които са в тази зала?! В тази връзка и с безумието, пак свързано с това да излезе битовият потребител на либерализирания пазар, се предвижда и друга мярка, за да може някой да купи батерии и да вземе комисиона. Пак цитирам, вече пак от Плана за възстановяване и устойчивост, но на страница 113: „Декарбонизацията на енергийния сектор ще е с акцент върху намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия с 40%, вземайки предходните нива на 2019 г. Целта на намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2025-а. Измерено и потвърдено с данни от 2026 г. и ще се затвърди с актуализиране на националното законодателство в Закона за ограничаване измененията на климата, с които ще се създаде ясен план за постепенно премахване на централите на въглища до 2038 г. и ще има регулаторен таван за техническите емисии на въглероден диоксид, приложим от 1 януари 2026 г.“

„ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3“ и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Русе – Изток“ и Топлофикация – Сливен. Постигането на тези цели трябва да приключи до 30 юни 2026 г. и ще бъде интегрирано към Закона за ограничаване изменението на климата.“ Та, отново да попитам. Тези, които се изказват и говорят от тази трибуна, ще отрекат официалния документ, публикуван на сайта на Министерския съвет, свързан с Плана за възстановяване и устойчивост, и точно и ясно разписаните критерии, по които ние ще закрием ТЕЦ-овете, с точно определени дати или ще отрекат отново от тази трибуна и пред медиите, че трябва да изкараме битовите потребители на либерализиран пазар. Кое точно е лъжа?! Някой от бившите управляващи дали ще излезе и ще коментира това, или отново ще кажем витиевато: „Ама, то сега вървим към проблем. Няма да го отлагаме никъде това нещо и няма да го правим.“ Такива са документите! И когато се съгласявате с Пеканов, Вие лъжете отново с него, защото трябва да закриете ТЕЦ-овете, трябва и да направите излизане на либерализирания пазар. Това направи служебното правителство, но се отказа, уплаши се. Двете тарифи бяха точно това. Втората компонента беше излизане на либерализирания пазар. Първа стъпка именно в Плана за възстановяване и устойчивост. Точно заради това ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да подкрепим този законопроект в тази му форма, защото се съгласяваме, ако го подкрепим, че все пак трябва да има излизане на либерализирания пазар. Не, не трябва! И точно заради това имаме конкретно решение, което сме входирали, и се надяваме да мине през Комисията по енергетика. Надяваме се следващата седмица тук да коментираме и него, наложим рамка на правителството да отиде и да предоговаря безумието, вкарано в българските правила за Плана за възстановяване и устойчивост от „Продължаваме Промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. Благодаря, господин Ганев. За реплика? Не виждам. За изказване – господин Рибарски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители. Преди почти една година, когато стартирахме серия от дискусии по ключови политики, за да изготвим коалиционно споразумение за управление на България, Асен Василев подчерта, че като краткосрочна мярка трябва да се отложи извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар на електроенергия. След това „Продължаваме Промяната“ предложи, изработи и договори с Европейската комисия отлагане на излизането на потребителите на либерализирания излизането на потребителите на либерализирания пазар до 2026 г. Законодателните промени обаче и подготовката за такава промяна трябва да започнат сега. Опитът за внезапното извеждане на небитовите потребители на либерализиран пазар осъществен по времето на управлението на ГЕРБ, доведе до търговия ден напред и в крайна сметка компенсиране от страна на държавните дружества в енергетиката на над 90% от В интерес на истината, с решението днес ще препотвърдим заложената в редовния кабинет политика, която е заложена в Плана за възстановяване и устойчивост за плавно преминаване към либерализация и защита интереса на битовите крайни потребители защита именно от борсовия риск, който те биха носили в сегашната ситуация. Фиксирането на датата 31 декември 2025 г. обаче не трябва да ни успокоява. Тъй като пълната либерализация на пазара минава основно през отпадане на ролята на НЕК като обществен доставчик, който в момента обира разликата между пазарната цена и определената цена за бита от Комисията за енергийно и водно регулиране. В крайна сметка и битовите, и небитовите потребители се оказват изцяло зависими от благосъстоянието на държавните енергийни дружества, макар с различен тип формиране на крайната цена. Либерализацията трябва да отвори пазара за повече участници и да създаде реална конкурентна среда, от която да се възползват крайните потребители. Зависимостта от един доставчик и невъзможността за договаряне на цена в зависимост от профила на потребителя, трябва да бъде изместен от предоставяне на реални права на потребителите да избират и конкурират своите доставчици и условия по договора. Моментната валотилност на пазара на енергоносители, породена от войната в Украйна, не трябва да формира крайна политика на противопоставяне срещу реформи, които отдавна трябваше да са се случили в България. И тези реформи именно да отворят вратата към следващите стъпки, а именно енергийни общности и потребители, които едновременно консумират и произвеждат своята енергия, тъй наречените просюмъри. Благодаря. Благодаря, господин Рибарски. За реплика, господин Самандов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Рибарски, нямаме нужда от лекции за това какво трябва и какво не трябва да се случи. В общи линии Вие не транспонирахте, като управляващи не транспонирахте Директива 944, която е за вътрешен пазар, и нито един от Вас не казва каква ще бъде глобата по наказателната процедура. Говорите за енергийни общности, говорите за умни мрежи, говорите за всичко това, но колко предложения направихте Вие за това нещо да се случи? В крайна сметка всички четем и искаме да се случат всички хубави неща, които се случват в западните държави, но остарялата ни регулаторна рамка и неспазването на правилата и пазенето на определени лобита ни карат да сме дълбоко застинали в миналото. Така че аз се обръщам към Вас – като бивш председател на Енергийната комисия и като бивш управленец, част от управляващата коалиция, да ни обясните и да ни кажете каква ще бъде глобата за това, че не сме транспонирали в българското законодателство Директива 944, която ясно определя всички правила за свободния пазар. И, моля Ви, свободен и регулиран пазар – такова животно няма, пазарът е само един! Това, че ние правим социална политика през така наречения регулиран пазар, е нещо съвсем различно. Още веднъж да Ви поправя – не обира разликата, разликата бива обирана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, тоест от мен, от Вас, от всеки един, седящ в тази зала. Но ние с големите си заплати можем да го направим това нещо, но хората,

Господин Самандов, Директива 944 месеца, тя трябваше да се транспонира последните две години. Господин Янев имаше възможност – служебен кабинет, Министерството на енергетиката да я подготви, да се публикува в Министерския съвет. Такъв е редът за транспониране на една директива. Ако искате, опитайте сега, като народен представител, да транспонирате Директива 944. Директивата винаги – ние проследихме процеса, тя трябваше да бъде готова за разглеждане, но, уви, се наложи Народното събрание да бъде разпуснато. Надявам се сега тази директива да бъде транспонирана. Ще се дължат глоби, ако това не се случи в следващите… Но не е само Директива 944 – има директиви, които също подлежат на някаква санкция в някакъв момент. Ако процесът стартира, ние ще трябва да се организираме и тези директиви да бъдат транспонирани, за да прекратим тази наказателна процедура. Но това е трябвало да се случи преди може би вече три години, откакто тази директива е на дневен ред и все не ѝ идва времето. Да, там са енергийните общности, всичко останало, за което днес си говорим, но стъпките трябва да бъдат направени последователно и законодателството да бъде приведено. Няма нужда от транспониране на една директива просто за да я има в Закона. Трябва много правилно ние да сметнем – умни мрежи просто с транспониране на директива няма да се появят въобще на българския пазар. Благодаря. Благодаря, господин Рибарски. Други изказвания?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

С днешното решение ние премахваме една несправедливост и който не е убеден в това нещо, действително трябва да си отвори Плана за възстановяване и устойчивост на страница 108 и да види следния текст, в който от 1 януари 2023 г. ние сме казали пред Европейската комисия, че поемаме ангажимент битовите потребите да започнат да излизат на Какво означава това за сметките на битовите потребители? Едно домакинство, което през зимата се отоплява на климатик и харчи приблизително около 1000 киловатчаса, ще плати сметка в рамките на 180 лв. Ако това същото домакинство на 1 януари 2023 г. го изпратим на свободен пазар, което уважаемият господин Самандов каза, че не е възможно, а аз казвам, че е възможно от гледна точка на това, ако искаме да си получим парите от Европа и сме поели този ангажимент. Ако се изпълни този ангажимент, който колегите от ПП са поели с последния План за възстановяване и устойчивост, то сметката на това домакинство от 180 лв. ще стане 720 лв.

Защо трябва да вземем това решение? На първо място, за да дадем тласък на сегашния Министерски съвет и по-специално на министъра на енергетиката да се обърне към Европейската комисия и да каже: „Слушайте, към днешна дата нещата изглеждат много по-различно от момента, в който правителството на „Продължаваме Промяната“ е поело този ангажимент.“ Кое е по-различното? Цената на тока, на газа, кризата в Европа влияят съществено на цените на енергията и не е сега моментът да се предприемат тези действия. Още повече, Директива 944, без значение тя кога трябва да се транспонира, защото, ако трябва да си говорим за транспониране на директиви – Директивата за ВЕИ-тата трябваше още миналата година на 1 юли да бъде транспонирана, то ни дава шанс до края на 2025 г. Тук се обръщам към колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ да подкрепите този проект на решение, защото Директивата ни дава краен срок, до който домакинствата могат да бъдат на свободен пазар. Нашата задача днес тук е да отложим максимално този срок, а оттам нататък, като наближи годината, ще сме намерили и решенията. Какви са решенията? В самата Директива имаме конкретни задачи. На първо място да дефинираме енергийната бедност – за тези, които си спомнят, а за тези, които не си спомнят, могат да влязат на страницата на nextgeneration.bg и да видят, че ангажиментът, който беше поет по времето на ГЕРБ като реформа беше единствено да се дефинира енергийна бедност, и то в Закона за енергийната ефективност, което да послужи за по-ясно дефиниране към кои групи по-лесно да се насочват средства към тях за саниране, за енергийна ефективност. Защото краткосрочните мерки, които се изпълняват в момента в държавата – социални плащания на тези засегнати групи за отопление, са краткосрочни мерки, защото в края на отоплителния сезон тези хора отново са нула на нула и имат нужда от пари, за да могат да платят и следващия си отоплителен сезон. Ако обаче ние насочим достатъчно средства към тези енергийно бедни групи, а именно за мерки за енергийна ефективност, то другия отоплителен сезон тези хора вече ще излязат от тази група на енергийно бедните, защото ще им трябват много по-малко средства, за да могат да се отопляват и да поддържат нормално качество на живот. Друга е темата обаче с уязвимите потребители. С това решение ние защитаваме битовите потребители от всеки един бъдещ министър на енергетиката, който иска да се изживява като камикадзе и да иска от днес за утре да изкара битовите потребители на свободен пазар било то с 5 милиона електромера, било то с 300 киловата ограничение и така нататък. С това решение ясно поставяме ограничения на този бъдещ енергиен или настоящ енергиен министър, даваме шанс на настоящото правителство да поиска от Европейската комисия премахване – говоря за премахване на ангажимента като реформа по Плана за възстановяване, защото в момента всички Вие, които сте избрани от българския народ, сте поставени, и Вие самите, и Планът за възстановяване, като заложници като заложници на това, да се налага да приемем нещо, което е в ущърб на хората, въпреки че дори Европа не го иска, защото Директивата не казва, че е възможно до 2025 г. да го отложим. Решението е комбинация от енергийна ефективност плюс възобновяема енергия. Още веднъж към колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, до 2025 г. – до края, ако успеем в един добър синхрон с всички народни представители тук смирено да направим Закона за енергийната ефективност и Закона за ВЕИ така облекчени, че да могат да стигат пари до хората за енергийна ефективност, за ВЕИ-проекти по къщите и по сградите им, ще стане така, че 2025 г. те ще са енергийно независими и толкова много енергия ще има в системата, че ще могат да си позволяват дори на нулеви, да не казвам – на отрицателни цени, да ползват енергия от системата. Приключвам, господин Председател. Уважаеми колеги, обръщам се към Вас с един апел. Тук хората са ни изпратили с една основна задача, а именно да защитим техния интерес, да ги защитим от постоянно повишаващите се – не само в България, а и в цяла Европа цени на електроенергията и на природния газ, да съхраним техния бюджет, да са предвидими техните разходи не само през тази зима, а до края на 2025 г.

В общи линии, продължавайки с политическия пиар и заравяйки главата си с реалните проблеми, ние не даваме никакви решения. Сам казахте „енергийна ефективност“, сам казахте „интеграция на ВЕИ-та“. Това нещо е ясно разписано в Регламента, който от 1 декември ние трябва да изпълним. Ясно разписано е, а с гласуването проформа на това решение не правим нищо. Нито една дума от Вас в Енергийната комисия за Регламента, нито една дума в пленарната зала. Абсолютно нищо! И това, което казвате, за потенциално развързване ръце на следващ министър – това е

Благодаря, господин Самандов. За реплика – госпожа Михайлова. Репликата винаги е към направилия изказването. Господин Станков, към Вас ми е репликата. Може би не се изразихте достатъчно добре и не обяснихте достатъчно добре във Вашето изказване – какви всъщност са сроковете, които са заложени за либерализирания пазар на битовите потребители? Някои от колегите, които, въпреки че са част от Енергийната комисия, остават в заблуда и през тази трибуна заблуждават и българските граждани. Затова взимам реплика, за да обърна внимание на това, което може би в дуплика можете да разясните по-добре. И към Вас конкретно една голяма част от изказването Ви беше насочено точно към мерките, които България трябва да постигне, за да влязат битовите потребители на либерализирания пазар. Точно по тази причина аз отново използвам трибуната да кажа, че ние няма как да подкрепим, защото отново – и Вие с изказването си го потвърдихте, говорим само и единствено за отлагане, а не за премахване на тази възможност, особено в Плана за възстановяване и устойчивост. Ще припомня на всички, които присъстваха на Комисията по енергетика, а да кажа и на колегите, които не бяха там. Председателят на КЕВР – господин Иван Иванов, си позволи да направи едно изказване, което беше много показателно. То се състоеше в това, че напомни, че многократно от КЕВР са издавали становища, с които са се обръщали към предходното правителство – на господата Петков и Василев, които отново не са на работа и днес, нали, дали тогава са били системно, но виждаме, че като народни представители системно не са – те са правили тези предложения, тези становища към това правителство, че в никакъв случай тези условия не трябва да залягат в Плана за възстановяване и устойчивост. Въпреки това те залегнаха. Сега на нас ни се налага да правим този дебат и други колеги да го отлагат във времето, а ние самите да се борим тази грешка да бъде премахната от Плана. Благодаря.

Господин Станков, аз наистина ще трябва да дам разяснение, тъй като някои депутати в тази зала категорично отказват да гледат документите, публикувани на сайта на Министерски съвет и официалния План за възстановяване и устойчивост, където са фиксирани конкретни дати да ги приемат тези дати, а не да ги отричат и да лъжат като Пеканов. Ще го надминете Пеканов. Затова, моля Ви наистина да ги кажете Вие. На мен като не вярват, на Вас да повярват, дано. Основно за това, което казахте. Приемайки това Решение и отлагайки решението с няколко години, няма да спрем това, което има прието, а именно някои хора да получат комисиона от купуване на батерии. Защото след няколко години с това решение пак ще излезем на либерализирания пазар. И тези, които до вчера управляваха, ще си искат комисионите и ще си ги вземат. И в крайна сметка това ще се плати от българския народ. Затова няма начин в този момент това да приемем. За нас решението е едно – предоговаряне на тези условия, които сами, като българско правителство, сме приели и сме се съгласили, за да може някои да взимат комисиони за купуване на батерии. Благодаря, господин Ганев. Господин Станков, изкушен ли сте за дуплика? Заповядайте. Многоуважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, към господин Самандов. Не се съмнявам във Вашата експертиза, само че дайте да помислим по следния подход. Вие в момента не сте заместник-министър, Вие сте народен представител. Имате следното задължение до 31 декември да направите всичко възможно, така че държавата България и нейните граждани да получат 724 млн. евро по Плана за възстановяване. Ако погледнете внимателно на интернет страницата на eufunds, ще видите една от много важните точки, която е Закон за енергетиката с реформа на пазара, търговия – едро, дребно и балансиране. Това е заложено като един от етапите, или по-точно една от етапните цели, която ние трябва да изпълним в оставащите 53 дни до края на годината. Часовникът си тиктака. На страницата е написано. Като отворите на страница 108, там си пише – мисля, че беше Реформа № 8, която казва, че трябва да започне изкарването на битовите потребители. И още веднъж – не говорим за никакъв популизъм. Ако ние днес не гласуваме това Решение и не е подкрепено, Министерският съвет си изпълнява задачата да получи парите и съответно да направи тази реформа. Според Вас защо енергийният министър, в рамките на 24 часа, тръгна да изкарва битовите потребители на свободен пазар и защото тези битови потребители бяха с 5 млн. електромера, че с 300 киловатчаса специални тарифи и така нататък? Защото хората си четат документите. В тази връзка в момента ние трябва да приемем това Решение. Има си указан срок, в който министърът на енергетиката трябва да ни докладва какво е направил. Още по-важното е Европа бързо да бъде сезирана, за да може да бъде махнат този приоритет или тази реформа от Плана ни за възстановяване, който тогава беше изпратен без обществено обсъждане в Брюксел, и нито един човек – нито Вие сигурно като заместник-министър, нито аз като народен представител, беше наясно, че се поема такъв ангажимент. И още веднъж Ви призовавам – влезте на страницата на nextgeneration.bg, където ще видите, че до момента, в който министър-председател е Бойко Борисов, ресорен вицепремиер за Плана за възстановяване е Томислав Дончев, такъв ангажимент няма поеман – началото на 2023 г. битовите потребители да бъдат натискани да излизат на този пазар. Не говорим за популизъм, говорим за мярка и действие, което е необходимо да се случи. Към колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ. Още веднъж – 2025 г. е нейният краен срок и е заложен по директива. Ние обаче ще направим всичко възможно дотогава, с дефинирането на „енергийната бедност“ и „уязвимите потребители“, да има достатъчно добри тарифи, по които тези хора да бъдат стимулирани и субсидирани който трябва да бъде на свободен пазар, а другите с краткосрочни, дългосрочни и средносрочни мерки да бъдат защитени. Като говорим за защита, говорим за защита на възрастните хора, говорим за защита на хората, които са на животоспасяваща апаратура и така нататък – всичко това е описано в чл. 28 и чл. 29 в Директивата.

Ви, господин Председател. Няма как да не се изкажа, господин Кънев ме чака от сутринта, мога ли да го оставя да не чуе за какво става дума? Уважаеми колеги, виждам, че председателят днес е духовит – това е добре. Показва, че Народното събрание почваме да работим, нищо, че няма правителство. Колеги, предложението, което е направено от господин Добрев, за оставане на битовите крайни клиенти на електроенергия на регулирания пазар. Задаваме си въпроса: необходимо ли е? Отговорът е еднозначен – няма политическа сила, която по време на предизборната си кампания и по време на изборите да не беше загрижена, да не говорим, че ще направим всичко възможно битовите потребители да ползват енергия от регулирания пазар. И то защо от регулирания пазар? Поради няколко причини. Първото, необходимо е битовите потребители да останат в регулирания пазар поради простата причина, че предишните управляващи, няма да казвам дали са Промяната, дали са ГЕРБ – всички, които са управлявали преди

и развитие беше залегнала от Промяната една клауза, че ние няма как да усвоим определени средства, ако до края на 2022 г. не не дадем възможност производителите на електроенергия на едро да излязат на пазара и да направим така, че битовите потребители да излязат от регулирания пазар. Това е точно

потребители на регулирания пазар трябва да ги изкараме на свободния пазар, значи тогава щяхме да бъдем в такава ситуация, че някои са знаели повече от Ванга как и какво ще се случи по-нататък с тази криза. Колеги, защо избързваме в момента, въпреки че господин Добрев избърза, за да извлече политическите дивиденти към ГЕРБ. Поздравявам го – в края на краищата е бил по-бърз от нас, направил го е. Но сега, ако ние му се сърдим на господин Добрев и не го подкрепим – готови ли сме от 2023 г. битовите потребители да излязат на регулирания пазар? Не сме готови! Не сме готови, защото трябваше досега да сме определили, най-малкото поне да сме определили енергийно бедните колко са, кои са и да сме приели такава програма, за да можем да помогнем на енергийно бедните през Министерството на труда и социалната политика. Такава подготовка няма нито една от политическите формации, които сме днес в тази зала. Това е един от аргументите, с който ще Ви помоля да подкрепите това предложение, за да може да дадем възможност оттук нататък, който и да направи правителство, да има един период от време, през който да подготви определението за енергийно бедни, да направи така, че ако ще изкараме производителите на едро на свободния пазар, да видим какво става с капацитета – за прословутия капацитет, който от толкова време работим с Европейския съюз и все още не е утвърден. С ясно съзнание да излезем пред нашите производители на електроенергия и да им кажем, че ще ги оставяме в свободата на пазара. Следващата точка, която ще разгледаме, е връщането ни в сферата на социализма, подпомагането на всички, които ползват държавна помощ или онази помощ, която ще вземем от свръхпечалбата, за да можем да помогнем и на небитовите потребители. Аз смятам, че не трябва да влизаме в популизъм. На всички ни е ясно, че в криза най-добре е политиците да отправим доверие към потребителите на регулирания и нерегулирания пазар, да създадем онова спокойствие, което е необходимо на нашите избиратели, да създадем сигурност в енергийната система. А всичко това произлиза, пак Ви казвам, от това да направим така, че тези, които са на регулирания пазар, да получават електроенергия, а ние да сме направили следващата крачка на регулирания пазар да не получават всички еднакво. Да получават онези, които имат възможности да си платят разходите, а онези, които нямат възможности, да получават помощите, които са им необходими. И затова Директива 944 не е транспонирана и няма да бъде транспонирана. Планът за възстановяване е приет и би трябвало да се поправи в частта кога и как би трябвало да излязат на свободния пазар клиентите на регулирания, да направим така, че да отложим още малко излизане на свободен пазар на производителите на едро, докато мине кризата, и след това вече ще направим всичко онова, което е необходимо, за да въведем енергетиката в системната ѝ дейност. Колеги, затова Ви предлагам да подкрепим това решение и да минем към следващата точка. Благодаря Ви. Благодаря, господин Аталай. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам дебата. Преминаваме към гласуване на Проекта на решението, така както беше изчетено от председателя на Комисията по енергетика. Гласували

Моля, председателят на Комисията да представи становището на Комисията. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия,

На свое редовно заседание, проведено на 2 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации

ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „На заседанието присъстваха: господин Росен Христов – министър на енергетиката, госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, господин Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, господин Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, и господин Диан Червенкондев – председател на Фонд „Сигурност на енергийната система“. Мотивите към Проекта на решение бяха представени от народния представител Делян Добрев. С актуализацията на държавния бюджет през юли 2022 г. по предложение на коалиция ГЕРБ-СДС беше сложен таван на цената на електрическата енергия за небитовите клиенти в размер на 250 лв. за мегаватчас. Предложената мярка изпълни предначертаната си цел и ограничи растежа на инфлацията, предизвикан от високите цени на енергоносителите – електрическа енергия, природен газ и моторни горива, в частта, свързана с електроенергията. Последните месеци работодателските организации отчетоха успеха на мярката и отправиха искане компенсирането да продължи и през 2023 г., за да се избегне допълнително оскъпяване на произведената продукция. Новото в мярката е разделянето по нива на присъединяването към електромрежата. За потребители, присъединени на ниско и средно напрежение, предлагаме таванът на цената да запази сегашния си размер от 250 лв. за мегаватчас. За клиенти, присъединени на високо напрежение – химическа промишленост, металургия и други, представляващи тежката индустрия в страната, предлагаме прагът на базовата цена да е 200 лв. за мегаватчас. В момент, в който БНБ и Министерството на финансите чертаят апокалипсис за икономическия растеж през 2023 г., е необходимо да се вземат подходящи решения и мерки, които биха довели до подобряване на икономическата среда. Мярката не е свързана с натоварване на разходната част на държавния бюджет, а е свързана с преразпределение на свръхпечалбите на производителите на електроенергия, съгласно препоръките на Европейската комисия. Предприятията в секторите „Икономика“ и „Енергетика“ са тясно свързани и не могат да съществуват самостоятелно. През 2015 г. бяхме свидетели на обратната ситуация – екстремно ниски цени на електроенергията на свободния пазар. В този период енергийните предприятия изпитваха недостиг на парични средства. Тогава бизнесът, основно индустрията, подкрепи държавната енергетика, като започна да заплаща увеличен размер на „задължение към обществото“, за да гарантира средства за издръжка и инвестиции в енергетиката. Това добро сътрудничество трябва да продължи. Мистерия обаче остана за какво бяха похарчени иззетите от държавата 1,2 млрд. лв. от енергийните дружества за купуването на зърно, което така и не беше закупено. Господин Росен Христов – министърът на енергетиката, изказа принципна подкрепа за Проекта на решение. Господин Иван Иванов – председател на КЕВР, изказа принципна подкрепа по отношение на идеята на Проекторешението. последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители: От страна на присъстващите гости становища изложиха представителите на работодателските организации: господин Васил Велев и господин Константин Стаменов. По време на дебата бяха направени следните предложения за изменения и допълнения към Проекта на решение: 1. Предложение от народния представител Венко Сабрутев за отлагане на гласуването на Проекторешението. 2. Предложение на народния представител Делян Добрев за допълнение в края на изречението, в т. 1 се допълва следният текст: „и при спазване на правилата за държавните помощи.“ 3. Предложение на народния представител Драгомир Стойнев в т. 2.2. цифрата „250“ да се замени с цифрата „200“. Председателят постави на отделни гласувания трите постъпили предложения. Комисията с 8 гласа „за“, без „против“ и 11 „въздържал се“ отхвърли предложението на народния представител Венко Сабрутев. Комисията със 17 гласа „за“, без „против“ и 6 „въздържал се“ подкрепи другите две предложения. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 18 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, № 48-254-02-14, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 24.10.2022 г.“ Изчитам Проекта на решение. „Проект! РЕШЕНИЕ за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия, на небитовите крайни клиенти съгласно чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетика за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. и при спазване на правилата за държавните помощи. 2. Компенсацията е в размер 100 на 100 от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за съответния месец и: 2.1. базова цена в размер на 200 лв./MWh за крайни клиенти, присъединени в мрежа високо напрежение. 2.2. базова цена в размер на 200 лв./MWh за крайни клиенти, присъединени в мрежа ниско и средно напрежение. 3. Не се изплаща компенсацията на небитовите крайни клиенти с цени под съответните базови цени. 4. На клиенти с цена, надвишаваща базовите по т. 2.1 и 2.2 с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на т. 2, се изплаща компенсация в намален размер на MWh, така така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от съответната базова цена по т. 2.1 и 2.2. 5. Публичните предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на 100 държавно участие в капитала внасят целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които се използват за покриването на разходите по приетата от Министерския съвет Програма в изпълнение на 1. 6. Размерът на целевите вноски по т. 5 се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала. Целевите вноски по т. 5 се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.“

Уважаеми господин Председател! От парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим така направеното предложение. Смятаме, че то идва навременно, предвид това, че не се знае колко дълъг ще бъде животът на това Народно събрание и предвид това, което знаем всички, които бяхме участници в Четиридесет и седмото народно събрание, как на косъм не оставихме бизнеса без никаква подкрепа. Ако си спомняте, тогава подкрепата за бизнеса беше решена финално в една 15-минутна почивка на актуализацията на бюджета благодарение на тогавашните управляващи, които буквално саботираха комисия след комисия и отказваха тази компенсация да бъде решена в разумни граници, може би защото от опозицията идваха по-добрите предложения как това да стане тогавашната опозиция. В момента това, което правят колегите с внасянето на това предложение – независимо дали това е най-добрият начин, по който трябва да компенсираме бизнеса, в който ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имаме леки обструкции, смятаме, че не е така, въпреки всичко смятаме, че това е належаща мярка, и ще я подкрепим, защото смятаме, че за да функционира българският бизнес в тези тежки условия, на него му трябва предвидимост. Това, че се намалява прагът на база на изчисленията, които коректно бяха предоставени от Министерството на енергетиката този път, за разлика от това, което се случи в Четиридесет и седмото народно събрание, помогна това решение да бъде взето. От друга страна, трябва да обърнем внимание на няколко неща, които са пряко свързани с тази подкрепа за бизнеса. Предложенията, които бяхме отправили към тогавашните министри и в частност към заместник министър-председателя господин Василев в комисии в Четиридесет и седмото народно събрание, бяха да се подготвят статистики за вида на фалиращите бизнеси и за вида на бизнесите, които изпитват най-големи затруднения, свързани с енергийната криза. Тогава на нас ни се отговори, че това е много сложно, много трудоемко, а и в крайна сметка думите на тогавашния министър на финансите бяха, че който не може да оцелее на пазара, няма необходимост да бъде на този пазар, тоест, който оцелее, оцелее. След това започна сагата с подкрепата за бизнесите, в която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ активно участвахме. От другата страна стоят тези помощи, които даваме като финанси, и тук отново няма как да не споменем, че една голяма част от парите, които постъпват във Фонда, идват точно от тези ТЕЦ-ове, които цял ден коментираме и които подлежат на затваряне през 2038 г. според Плана за възстановяване и устойчивост, разписан от същото това правителство, което за малко да остави бизнеса без никаква подкрепа. В тази връзка и в докладите на Комисията, и в документите, които ни предоставиха заинтересованите страни, има становища, които правят изчисленията по-различни по отношение на последните регламенти, които Европейският съюз въвежда, а именно за тавана на печалбите. И тук ние от ВЪЗРАЖДАНЕ се чудим какво, първо, иска от нас да направим Европейският съюз?! Първо да си затворим въглищните централи или първо да им вземе свръхпечалбите и да ги преразпредели на европейския пазар? И ако ние продължаваме, както казахме и в предходната точка, да изпълняваме безумните, противоречащи си едно на друго изисквания на Европейския съюз, нищо добро не чака България. В момента ние призоваваме всички заедно и консолидирано да подкрепим това предложение, защото това е най-доброто, което в момента можем да дадем като сигурност и предвидимост на българския бизнес, но ще очакваме тази подкрепа и другата седмица, когато на дневен ред ще бъде предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ, в което искаме премахването на всички ТЕЦ-ове, които гарантират унищожаването на въглищните мощности в България, от които в момента компенсираме бизнеса, тъй като мегаватите, които генерира във Фонда

Не виждам. За изказване – господин Панев. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, заедно с изказването ще направя и предложение за редакция на текста, който ще Ви предоставя в писмен вид. Компенсациите и таванът на цената на електроенергията за бизнеса през тази година определено изиграха положителна роля за конкурентоспособността на българската икономика и това се вижда от статистиката – износът расте и е на рекордни нива не само като пари, а и като обеми по същия начин. Едновременно с това обаче искам да посоча и рисковете от намаляването на тавана на компенсациите от 250 на 200 лв. за мегаватчас от следващата година, тъй като те изправят пред много сериозен проблем българската енергетика, и то най-вече държавната енергетика. Това намаление представлява допълнителни разходи за енергийните фирми в размер на над 1 млрд. 200 млн. лв. годишно. Общият размер на компенсациите става над 13 млрд. и то без да искаме нищо в замяна от фирмите, тоест нито инвестиции в енергийна ефективност, нито в нещо друго. Това са субсидии, които отиват директно в печалбите на големите фирми. Знаем, че конюнктурата за много от тях през тази година всъщност е изключително добра. Печалбите на много големи компании, които са на високо напрежение, са стотици милиони левове за тази година и ние с тази допълнителна компенсация от 50 лв. на мегаватчас всъщност не спасяваме фирмите от фалит, подаряваме десетки милиони на всяка една от големите компании, които и без това работят на огромна печалба. В предизборната кампания повечето партии споменахме и твърдяхме, че сме против помощите на калпак, тоест на всичко и за всички. Точно това правим днес с това решение в момента – даваме помощи и на тези, които се нуждаят от тях, безспорно има такива, но и на тези, които не само нямат нужда от тях, а правят огромни печалби заради пазарната конюнктура. В същото време наистина поставяме под риск не само държавната енергетика, а и въобще инвестициите в енергетиката, тъй като вече всеки участник на пазара смята своите инвестиции при цена 200 лв. на мегаватчас, която е много далеч, поне засега, от пазара. Другият голям риск е, че сегашната конюнктура на пазара на електроенергия вероятно е временна. Всички помним как преди две години всъщност цените на тока бяха съвсем различни, те бяха много под сегашния таван от 200 лв. на мегаватчас. Една рязка смяна на конюнктурата ще доведе до фалити на държавни компании и всички ние, които подкрепяме сега това решение, ще бъдем отговорни за тези фалити, независимо дали става въпрос за ТЕЦ-ове, за АЕЦ-ове или за нещо друго. Така че моето предложение, което сега ще изчета и ще Ви го предоставя, господин Председател, е създаването на нова т. 2 и 3 от Решението, която гласи – малко е дълго, за което се извинявам, но съм го предоставил предварително писмено на депутатите от Енергийната комисия: „Крайни небитови потребители високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена – 200 лв. на мегаватчас, и средната пазарна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българска независима енергийна борса, умножена по коефициент 0,8 за количествата, върху които се дължи цена „задължение към обществото“. Коефициентът да бъде повишен с 0,1 при доказани инвестиции в енергийна ефективност през последните три години, верифицирани с доклад от лицензирана за извършване на енергийни обследвания фирма. 2. Издадени удостоверения за енергийни спестявания на база прилагане на методики за енергийна ефективност на името на юридическото лице, получаващо компенсациите, и доказващи поне 10% намаляване на потреблението на енергия на годишна база. 3. Извършено енергийно и техническо обследване ведно с договор за изпълнение на посочените в доклада от обследванията мерки за енергийна ефективност. Коефициентът да бъде повишен с 0,1 при: 1. доказани инвестиции във възобновяеми енергийни източници, покриващи минимум 20% от собственото потребление на клиента през последните три години, доказани с уведомление до мрежовия оператор и договор за присъединяване, както и данни за намалено потребление на база месечни фактури; договор за изграждане на инсталация за възобновяема енергия за собствено потребление със срок на изпълнение в рамките на настоящата година. Правото за прилагане на повишен коефициент се утвърждава от Агенцията за устойчиво енергийно развитие Увеличението на коефициента при посочените условия се допуска след представяне на изброените доказателства. В случай че при последваща проверка от АУЕР се установи злоупотреба, следва крайният клиент да внесе във Фонда за сигурност на енергийната система сумата на неправомерните надвзети допълнителни компенсации, увеличена пет пъти.“ Накратко, какво означава изчетеното от мен? Означава, че клиентите ниско и средно напрежение си остават с таван от 200 лв. на мегаватчас, а за най-големите фирми, които са на високо напрежение и са може би няколкостотин на брой, таванът е 250 лв., но ако са извършили инвестиции в енергийна енергийна ефективност и във възобновяеми източници, той също бива намален на 200 лв. Точно това е стимулът, който бих искал да дадем на компаниите да инвестират в енергийна ефективност и във ВЕИ-та, защото това е полезно въобще за българската енергетика, за независимостта на българската енергетика, особено в тези времена.

Реплика? Не виждам. Господин Стойнев за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда кратък, защото мисля, че всичко е ясно. Ние днес трябва да вземем решение, с което се продължава помощта за икономиката. Тази помощ, която помогна на българските фирми да просъществуват, защото от началото на кризата, ако не беше тази помощ, надали щяхме сега да си говорим за икономика. Тогава постигнахме съгласие в българския парламент. Хубаво е, че всички се обединихме върху подобна мярка. Имаше предложение преди няколко дни от страна на едрия, големия бизнес да има намаление на тавана – от 250 на 200 лв., само обаче, забележете, за големия, едрия бизнес. Тогава в Комисията аз предложих тази мярка да бъде и за малките предприятия, и за семейните фирми, за тези хора, които сами се оправят, които нямат нужните средства да изпратят своя работодателска организация да ги представлява тук в Народното събрание, да им защитава интересите – това са малки, семейни и фамилни фирми, разбира се, и за малките- и микропредприятията, те също да се възползват от подобна мярка.

всички фирми да се възползват от това наше предложение, което направи БСП. Радвам се, че господин Аталай го подкрепи това предложение. И сега обаче, колеги, отиваме към втората точка в това решение. Как се събират парите? Господин Добрев преди малко прочете Решение, което се представя в залата. Само че още в залата ние обяснихме, че вече има Регламент № 1854, който влиза в сила. Този Регламент казва следното: „Всички трябва да бъдат съпричастни към Ако досега предложението на парламента беше да участват само държавните предприятия, на които им се взимаха свръхпечалбите и се подпомагаше икономиката, сега абсолютно всички трябва да бъдат съпричастни с кризата следователно ние трябва да измислим нов текст, така че да се пълни хазната и от частните предприятия. Мисля, че те също трябва да бъдат съпричастни. Затова БСП още по време на предизборната кампания говорехме колко е важно абсолютно всички да участват наистина в това подпомагане. Радостно е, че Урсула фон дер Лайен и Европейската комисия взеха подобно решение на Съвета, което, колеги, от 1 декември става задължително за всички държави. Ако не го приемем обаче, какво ще се случи? Някой инвеститор в Германия с конкретен фотоволтаик, за него има данък, а българинът, който е в България с конкретен фотоволтаик, за него няма данък. Оставям настрана имиджовия проблем какъв ще бъде върху страната, но пак ще има наказателни процедури, ще има директни глоби, ще има изкривяване на пазара, защото така води до изкривяване на пазара, могат да ни глобят и за неправомерна държавна помощ, тоест всички трябва да плащат, всички трябва да печелят, забележете, до 180 евро или 350 лв. Само че тази схема трябва да бъде изготвена от Министерския съвет, защото считам, че най-накрая в тази държава трябва да се разбере, че не може всички да идват в българския парламент. Който каквито проблеми има, на кой каквато експертиза му липсва, да идва в парламента, за да му се решават проблемите. В крайна сметка имаме си и изпълнителна власт. Тази изпълнителна власт трябва да си влезе във функциите. Нека да изготвят плана, метода, по който ще се събират средствата във фонда, и ако се нуждаят от нашата подкрепа, да заповядат, да мине решението, но считаме, че не е работа на парламента да решава всичките проблеми в държавата. Ние сме законодателна власт. Изпълнителната власт трябва да си свърши работата. Така че аз очаквам от председателя на Енергийната комисия господин Добрев да предложи текст, в който всички да се съобразяваме с Регламент № 1854, който влиза в сила от 1 декември и ще има продължителност, забележете, колеги, до края на юни месец. Следователно след това трябва да се мисли решение какво ще се случва, защото този Регламент, ако не се удължи от страна на Съвета, де факто ние трябва да имаме нов механизъм, по който да подпомагаме българската икономика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Стойнев. Реплики? Заповядайте, господин Гечев. Господин Председател, колеги! Колега Стойнев, Вие не подчертахте, че съгласно пета точка от Решението, публичните предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия от сектор „Енергетика“ със 100 на 100 държавно участие в капитала внасят целеви вноски във Фонд „Сигурност“ на електроенергийната система и така нататък. Трябваше да подчертаете каква е основната идея тук. Да се подпомага българската икономика, да, това е наше задължение, но такъв номер затова да отговарят и да се вземат ресурсите само на държавните предприятия и държавните предприятия със 100% държавна собственост на практика да покриват разликите и да стимулират частните предприятия, това, първо, противоречи на българската Конституция, където всички форми на собственост са равнопоставени, и това ще бъде атакувано в Конституционния съд. И второ, колега Стойнев, трябваше да дадете примери с Италия, с Испания, с Белгия, с Португалия, даже с Великобритания, която напусна Европейския съюз, където тези преразпределения касаят всички фирми. Никакво деление на държавни и частни. Ако частните фирми са почерпили с шоколад някого, това е друг въпрос, но ние сме тук, за да защитим цялата българска икономика и да не правим разлика между държавна, частна, кооперативна, смесена и всякакви други форми на собственост, така че, да, по принцип на духа на текста категорично да се добави – ще искаме между следващото гласуване, всички фирми, не само държавни, всички със свръхпечалби да помагат на българската икономика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Господин Чобанов, после господин Самандов за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Стойнев, с интерес следя дискусията. Нямахме време в Бюджетната комисия да я проведем тъй като така или иначе възлагаме на изпълнителната власт да си свърши работата, без да ѝ изземваме функции, предлагам да обмислим и в самото предложение за решение да включим текст, с който възлага на изпълнителната власт да обмисли механизъм как намалението на разходите за енергия на бизнеса може да се отрази в намаление на цените на тяхната продукция. Благодаря. (Ръкопляскания от Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Стойнев! Изказването Ви беше абсолютно точно. И в духа на Регламента – чл. 1, ясно е разписано, че свръхпечалбите на производителите трябва да бъдат генерирани във фонд, но изпускате други две неща. В основния обхват на този Регламент са намаляването на консумацията на електрическата енергия и преразпределянето на тези свръхпечалби към най-уязвимите домакинства, малки и средни предприятия, ние ще настояваме да бъде включен текст и разработена методика от същия този Министерски съвет, в която ясно да се казва къде отиват парите, защото това, което се предлага в момента, единствено и само захранва инфлацията и в момент, в който светът пести енергия, ние стимулираме харченето на такава, защото е дотиран най-много този, който харчи най-много енергия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Уважаеми господин Гечев, разбира се, че сте прав. Ние от БСП многократно сме заявявали, че и частните производители трябва да бъдат съпричастни с кризата, защото не е нормално само – образно казано, в кавички – лошата държавна собственост да плаща сметката. В крайна сметка ние през годините изключително много подпомогнахме развитието на частните производители и дойде моментът, в който наистина и те трябва да бъдат съпричастни. Оставям настрана огромните печалби, които се направиха през тези няколко месеца заради кризата, така че е хубаво, те няма просто как да се измъкнат, защото, мисля, че тук всички в залата сме обединени, че и те трябва да бъдат съпричастни към кризата, и те трябва да имат таван на приходите. Напълно съм съгласен с господин Чобанов. Колеги, ние сме единствената държава, която наистина помага на бизнеса, изразходваме страшно много средства и не искаме нищо, някакъв ангажимент към потребителите за неувеличаване на цените, защото, когато отидете при всеки един бизнесмен, той казва: „Да бе, ама колко ми се вдигна токът, ама колко ми се увеличиха разходите…“ Да де, ама в същото време ние като народни представители гласувахме тази помощ, че всеки един производител, всяка една фирма ще бъде изцяло компенсирана над 250 лв. преди, сега над 200 лв. таван, така че… Разбира се, че не трябва да има такъв инфлационен натиск върху тях, и те също така трябва да имат подобен ангажимент. Подобен ангажимент, между другото, съществува в Германия и наистина се следи дали увеличаването на крайната цена зависи от някакъв друг фактор, а не, примерно, от високата цена на електроенергията.

ние трябва наистина да предприемем, да стимулираме напълно енергийната ефективност, така че да се пести електрическа енергия. Наистина тези средства по някакъв начин трябва да знаем къде отиват отиват и може би този план трябва да го изработи Министерският съвет, а не ние да вършим тяхната работа. Така че очакванията ни са, разбира се, и текстът, който трябва да предложи председателят Добрев, е да бъде наистина как точно Министерският съвет се ангажира с проблемите, които поставих. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Други изказвания? Господин Добрев. господин Председател, уважаеми колеги! В залата има консенсус по няколко неща. Първо, че трябва да дадем компенсации за бизнеса или по скоро да продължим компенсациите, които до момента даваме. Второто е, че трябва да се приложи – вторият консенсус, който имаме в залата, че трябва да се приложи Регламентът. В тази точка и за да спестя време на Народното събрание за изказвания в тази посока, предлагам редакция в Проекта на решение, а именно: т. 5, 6 и 7 в Проекта на решение да отпаднат и на тяхно място предлагам нова т. 5, която гласи следното: „Средствата за плащане на компенсациите по Програмата по т. 1 се набират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като вноските се определят от Министерския съвет в изпълнение и при условията на Регламент на Европейския съюз 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергия, а след изтичането на сроковете по Регламента – по действащия към датата на приемане на настоящото решение ред.“ Тоест още веднъж, отпадат т. 5, 6 и 7 и да подложим на гласуване, впоследствие като редакция, точката, която аз Ви дадох. И второ процедурно предложение, наистина само редакционно, даже по-скоро техническо – в т. 2.1 и т. 2.2 след думите „крайни" и „крайните“ е изпусната „небитовите“. Тоест да се добави в т. 2.1 и т. 2.2 след „крайни" и „крайните“ думата „небитови" и „небитовите“. думата „небитови" и „небитовите“. С това, колеги, смятам, че удовлетворяваме всички искания на пленарната зала. зала. Регламентът е спазен. Във Фонда ще внасят всички производители на електроенергия, без да ги делим на държавни и частни. Възлагаме на Министерския съвет да приложат Регламента по начин, по който те намерят за добре, и гарантираме, че през цялата 2023 г.

Господин Добрев, това, което направихте като предложение, има своята стойност. Аз обаче искам да Ви попитам като вносител въобще на цялото предложение за обсъждане в момента: какви са разчетите, имате ли представа какви са точно цифрите, които ще трябва да се компенсират, поради факта, че България се съгласи да наложи пределна цена на електроенергията, която ще се продава в чужбина? С това съгласие от наша страна като държава за пределна цена и това какво е равнището на електроенергията, която продаваме извън България, ще има доста по-малко постъпления. Какъв е размерът на всичките тези неща? Като цяло в залата има едно огромно, да не кажа пълно евро-атлантическо мнозинство, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ и когато ние говорим, че има причини България да иска предоговаряне и да не се съгласява с всичко, което идва от Брюксел, визирам и такива конкретни примери за това. Какви са точно разчетите, ако въобще ги знаете, разбира се, за това колко ще загубим ние като държава, като приходи от това, че за да компенсираме и да сме солидарни, както се формулира от Европейската комисия, с държави, които внасят ток, защото ние като износител ще субсидираме и солидарно ще подкрепим държави, вносители на ток? Та колко ще ни струва тази евро-атлантическа солидарност на нас, защото сега в момента разбираме, че ще взимаме от частните фирми? В крайна сметка важно е какво като електроенергия, която продаваме в чужбина, ще подкрепим и ще сме с общностен интерес и солидарност към чужбина? ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Ганев. Друга реплика? Господин Аталай, господин Гечев.

Така че тази редакция е добра, но бих искал в протокола да остане следното, че ние няма да оставим избора на Министерския съвет на Република България – те да решават дали преразпределението да бъде само за държавни или частни предприятия. Тъй като Тъй като това ще остане в стенограмата – ако ние не даваме такава свобода на бъдещо правителство, а го задължаваме да спазва Конституцията и Европейската Директива, ние сме спокойни и всичко е наред. Така че дано с тези промени в текстовете, ние, от една страна, да осигурим помощта на бизнеса, и, от друга страна, да запазим някаква икономическа справедливост спрямо всички пазарни субекти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Трета реплика?

господин Ганев, ние компенсациите ще ги даваме на консуматорите на електроенергия. Това, което изнасяме, електроенергията, която изнасяме, тя за тази година ще бъде рекордно количество вероятно за всички времена. Ще прескочим рекорда от 2010 – 2011 тъй като към момента имаме износ за над 10 тераватчаса. Тази енергия я изнасяме по най-високата възможна цена. Тоест, ако на борсата токът е 700 лв., нашият износ е на тази цена – на 700 лв., и на никого никаква компенсация не даваме. В Регламента има случаи на компенсации, но това са, когато една държава е 100% зависима от друга държава. Примерно, Лихтенщайн взема своята електроенергия 100% от друг производител – не произвежда електроенергия. когато другият производител обложи своите производители, трябва да раздели тези ползи с държавата Лихтенщайн. Ние тук нямаме такъв случай, защото електроенергията, която изнасям,е не е за държави, които не си произвеждат електроенергия сами, ако ме разбирате какво искам да кажа. Така че ние от тези пари, които по Регламент ще вземем от производителите, освен на българските предприятия, няма да дадем пари на никой друг. 100% от средствата ще останат в българските предприятия, в българската икономика. Господин Гечев, ние оставяме на Министерския съвет единствено да прецени кои производители с колко ще обложи, но съгласно Регламента трябва да бъдат обложени и да бъдат иззети свръхприходите от всички видове производители. Няма как Министерският съвет да реши, че ще взема пак само от държавните, а няма да взема от частните – ще се взема от всички. Просто конкретните размери ще бъдат с преценка на Министерския съвет. И още веднъж искам да обърна внимание, че този модел на компенсация го имаме заложен от всички или почти всички партии в своите предизборни програми. Това не е нещо ново. Аз на гласуването на актуализацията на държавния бюджет в Четиридесет и седмото народно събрание, в един от последните дни на Народното събрание, казах, че

в известен смисъл правим точно това – намираме още в началото на Събранието консенсус поне по тази тема, която е важна за бизнеса. Но, забележете, тук ефектът не е за самия бизнес, тъй като това позволява компенсациите за цената на тока за бизнеса, позволява ние да овладеем инфлацията. Затова го направихме лятото, затова го правим и сега, като гарантираме нормални цени на електроенергията за цялата 2023 г., за да нямаме

Благодаря, господин Председател. Безспорно компенсирането на бизнеса е тема, по която всички дадохме обещания в предизборната кампания. Още на първото заседание на Комисията Комисията това обещание беше спазено. Но нас лично ни притеснява изключително много липсата на каквито и да било каквито и да било разчети. Единствените разчети, които видяхме в Комисията, бяха на работодателските организации и те показваха един разход, който варираше от пет милиарда до дванадесет милиарда за компенсиране на небитовите потребители.

1,2 млрд. лв. допълнително. Крачка напред е, че сега взимаме под внимание и насоките на Регламент 1854, но също е добре да се помисли как ще бъдат насърчени енергийните спестявания на небитовите потребители. Трябва да се работи и в посока постигане на реално внедряване на ВЕИ за собствено потребление, инвестиции в енергийна ефективност. Мерките трябва да предполагат също така намаляване на разходите за закупуване на енергия от крайни потребители и да се предоставят определени обеми с цел осезаемо намаляване на търсенето. на търсенето. Във връзка и с компенсирането, и с бюджета трябва също да бъде отчетен фактът, че в момента реално намалява предлагането на електрическа енергия – аварийност както в ПАВЕЦ „Чаира“, така и във ВЕЦ „Цанков камък“. Това са все мощности, които няма да генерират ресурс, който впоследствие да бъде използван за компенсиране на бизнеса. Ние смятаме и обсъдихме с председателя на Комисията по енергетика, че ще бъде в срок от две седмици.

В резултат на прилагане на досегашния механизъм няма да го предлагаме като точка, но се уговаряме, че това ще бъде направено в срок от две седмици в Комисията и ние ще проследим какви са последните разчети на база крайния вариант на този механизъм с цел да гарантираме сигурността на българските енергийни дружества и правилно разходване на този компенсаторен механизъм. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Рибарски. За реплика? реплика? За реплика ли, господин Добрев? Заповядайте. За втора реплика – господин Анастасов. Господин Рибарски, аз само кратка реплика към Вас. Поемам ангажимента наистина, ако искате даже заедно ще внесем искането за изслушване на

да имаме достатъчно средства и за увеличената компенсация, но тъй като Вие казахте: дали ще ни стигат средствата, или няма да ни стигат при тази по-висока компенсация, е хубаво да се отбележи, за да не остане пленарната зала в някаква заблуда, че ние даваме възможност на Министерския съвет да определи такива прагове по Регламента, че да събере точно толкова пари, колкото трябват на Фонда. Тоест Министерският съвет може отзад напред, първо, да види колко милиарда ще трябват – дали са 13, дали са 12, или са 15? На базата на необходимите средства да направи така Програмата по Регламента или компенсациите по Регламента, че да стигнат парите. И тъй като тези цифри звучат стряскащо – едни милиарди ще даваме в рамките на една година. Това са милиарди лева. Например Програмата за компенсация на Германия – 59 милиарда евро за следващата година, тоест 58 или 59 милиарда евро, тяхната програма е 10 пъти по-голяма дори, отколкото нашата. В крайна сметка тези средства се генерират не от държавния бюджет. Това не са средства, които могат да се използват за каквото и да е друго. Това са средства, които са надплатени от страна на бизнеса за цената на електроенергията заради конюнктурата. Просто такава е конюнктурата и затова

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Рибарски, сметката поне в разходната си част не би трябвало да е много сложна. Тя е абсолютно линейна. Да, 200-те лева като базова цена. Може да сметнете разликата с предишното, като го умножите по потреблението, горе-долу ще Ви излезе за какво става дума, което между другото е лошо, че е толкова предвидимо в разходната си част. Да, в приходната трябва да видим наистина какво се случва с държавните дружества. Ние също се присъединяваме към този призив. Но тъжното е, че сега, без да се сочим с пръст, ние имаме една обща несвършена работа. И тя е, че по предишните предписания на Комисията не се изработиха от Министерския съвет, без да посочвам точно кой, само институцията, диференцирано подпомагане,

свръхпечалби. Ние в момента… Всъщност много се радвам, че започваме и Регламента да третираме. Господин Добрев, реверанс и към Вас, и към групата на ГЕРБ. Ние ще третираме свръхприходите. мен не ми се навлиза в другата тема, като съберем свръхприходите, какво става с печалбите и че реално има и някакво отражение върху фиска, но който е финансист, нека си се занимава с тази си част. Въпросът е обаче, че Министерският съвет трябва да си свърши работата, освен да ни даде разчет на държавните предприятия, да ни даде един разчет какво подпомагаме, защото това са временни мерки. Става дума за компенсации, мой лапсус, не подпомагане, става дума за компенсации, а именно връщане на средствата от тези, от които са надвзети. Мисля, че този дебат го имахме тук преди година. Тогава нямаше много чуваемост, за съжаление. Не година, а малко по-малко от година. Надяваме се този път Министерският съвет наистина да си напише домашното и да ни предложи освен всичко друго, освен финансово състояние и едно предложение да ни даде, под формата на работна група ли ще бъде, господин Председател, как да диференцираме тези мерки и компенсации. Защото, както всичко друго и това не е бездънна каца и в един момент тези средства ще свършат и ние прекомерно ще натоварим държавната енергетика, печалбите, които пък могат да влязат във фиска и да се ползват и за други социални мерки, от които има нужда. Знаем, че и фискът не е в розово състояние, но няма да навлизам в тази тема. Благодаря Ви, нека наистина темата да я гледаме сериозно. Регламентът ни предоставя много добри възможности, но ние трябва да погледнем и онези предписания, и онези инфрийджмънти, за които имаме – от Европейската комисия, да си напишем и там домашното. Това е хубавото, колеги, на кризите, че ни позволяват с един скок да си решим няколко от нерешените проблеми, които по различни причини във времето сме ги оставили. Сега има възможност наистина всичко това да го свършим наведнъж. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, смятам, че още от началото се разбра, че няма политическа сила, която да не подкрепи подпомагането на бизнеса, небитовите потребители. Мисля, че днес на всички им става ясно, че миналата година, когато Промяната управляваха, „Движение за права и свободи“ внесохме един законопроект, въз основа на който законопроект, беше разработен регламентът на Европейския съюз. Ако тогава БСП, днес, като ги гледам, са първите вече да включим частните производители на електроенергия, тогава БСП, ако бяха ни подкрепили, ако бяхте ни подкрепили и Вие от Промяната, мисля, че нямаше да чакаме Регламента и още тогава щяхме да направим всичко възможно да сме събрали онези средства, които ги оставихме в ръцете на ред производители на електроенергия. Днес няма да им повтарям имената, но с Ваша помощ, колеги от Промяната и от другите политически формации, близо една година ние оставихме свръхпечалбите в ръцете на производителите на електроенергия от частни предприятия. Второто нещо, което се случи, ако искате още веднъж да Ви го повторя, за да разберете какво сте направили. Когато от тази трибуна Ви казахме, че оставяте 660 милиона в ръцете на производителите на зелена енергия, Вие тогава си свихте шапките и отидохте, и си заминахте. Два пъти по 660 милиона – 1 милиард 250 милиона тогава ги оставихте. Всички тези, които седите – голяма част бяхте и тогава в парламента. Тогава само „Движение за права и свободи“… и ГЕРБ ни подкрепиха. И в момента това, което предлагаме, решението беше да намерим начин да транспонираме Директива 84 и във връзка с транспонирането на Директивата да направим така, че освен частните производители да дадем спокойствие. Наистина инфлацията, която в България е 20% – 10% е на Промяната, 10% на европейската страна, за да не се случи по-голяма промяна на инфлацията, днес всички политически формации сме съгласни да подкрепим това решение. Обаче какво се случва в момента. След като приключи заседанието, започнаха най-различни предложения. Аз нямам нищо против предложението на господин Панев. Предложението на господин Панев е четири страници и половина, ако е така, както съм го чел, то е много повече от предложението на самото решение, което сме предложили. В предложението на господин Панев има много сериозни неща, които трябваше да бъдат предложени в Комисията, за да бъдат разгледани. Как и по какъв начин днес, ако подкрепим предложението на господин Панев, ще решим, че развитие е тази агенция, която има капацитета, възможностите да направи онзи контрол, който е необходим. Пак Ви казвам, необходим е контролът. Затова, колеги, ще помоля господин Панев да си оттегли неговото предложение, да го внесе като отделно предложение в Комисията по енергетика. Всички политически формации да се запознаем, да извикаме Агенцията, защо пък да не е и КЕВР. Агенцията има ли съответния капацитет, въз основа на който ще може да направи съответния контрол, или искате да направим следващата бухалка, която ще отива да рекетира другите предприятия. Това предложение в момента от тази трибуна колкото и да е добро, това предложение вкарва съмнения, а съмненията вече в последните години стават и реалност. Другото предложение, което се случва в момента. Предложението да ни се даде отчет от БЕХ откъде и как ще събират парите. Колеги, до вчера с големи усилия накарахме да се включи днес предложението всички средства, които ще бъдат събрани, да бъдат събрани въз основа на Директивата. Голяма част от политическите формации и някои други не искаха и не смееха да включим, да транспонираме Директивата. Очаквахме да има наредба, да има закон, народните представители тук да се надцакваме, да видим кой откъде по колко ще се вземе, защото таванът от 180 евро, което би трябвало да се взема от производителите, то не е само от държавните производители, трябва да се вземе и от частните производители. Включени са и търговците. Нека да видим търговците – колко ще остане от тяхната печалба, след като вече са направили всички разходи и тогава са си удържали и каква част от онази печалба ще удържим. Нека да видим и следващото. Тези Тези средства, които ще видим, след облагането на данъците ли ще ги вземем, или преди облагането? Ще посегнем ли към бюджетните средства? Вчера имахме среща с Министерството на енергетиката и се разбра, че в момента липсват в рамките на около 2 милиарда. милиарда, които казват е недостатъкът, който няма да стигне за помощта, която ще определим към бизнеса. Аз пък снощи седнах и си направих равносметката, че то е същото като бюджета на Промяната. Ако вземем 50 милиарда върху брутния вътрешен продукт, разбира се, от другата страна дефицита – няма да има никакъв дефицит, даже ще трябва да раздаваме още повече. ето тази горница – откъде трябва да дойде? Необходимо ли е на енергетиката? Вижте, това е най важното ми предложение. Необходимо ли е енергетиката да я съсипем, да не оставим в енергетиката средства, които да имат за иновативни инвестиции? Не е необходимо.

Градацията е ясна. Мислене за енергетиката на България. Оставаме онези средства, които са необходими да могат да иновират, да могат да инвестират. Базови мощности трябва да имаме. След енергетиката мислим за бизнеса. Но на бизнеса тези пари, които трябва да дадем, къде са онези институции – НАП, къде са онези институции, които трябваше да проверят дали тези средства, които им даваме, начислиха ли си върху цената на продукцията, за да вдигнат инфлацията – начислиха ли си ги, колеги, направиха го. Сега, когато ще им дадем тези пари, какво получаваме от там? Разбира се, че ще е контролът, но не този контрол, господин Панев, който Вие предлагате. Моята молба, колеги, нещата, които ги предлагаме, за да влязат в рамките на онова, което е необходимо – дайте да приемем решението така, както е предложено от Комисията по енергетика.

ЕСО откъде ще намери пари, за да си покрие загубите?! Ще дадем на частния бизнес, няма да дадем на ЕСО, няма да дадем на електроразпределителните предприятия. Колеги, решението не е панацеята, не е онова, което ще реши абсолютно всичко, но първата крачка, която е необходима, след като оттегли господин Панев това негово предложение, предлагам Ви да го подкрепим и да намерим решение по какъв начин да подкрепим и мрежовите оператори и оттам нататък да се движим в

Господин Председател, уважаеми колеги, стигнахме до съгласие да се изземат свръхпечалби от държавните и от частните дружества и да се подкрепи икономиката. Възлагаме на Министерския съвет да направи конкретиката, методиката, начина, сумите, до които да се стига. Но Ви обръщам внимание, че не слагаме срок, в който възлагаме на Министерския съвет да го направи. Това крие риск. Ако Министерският съвет не го направи в скоро време, държавните дружества да продължат да плащат от свръхпечалбите си, а частните да останат незасегнати от този процес. Разбира се, влизането на Регламента от 1 декември вече ще коригира тези неща, но във връзка с това Ви предлагам да допълним Проекта за решение, като сложим срок в текста: „Като вноските се определят от Министерския съвет в срок до 10 дни в изпълнение и при условията на Регламента.“ Спомняте си, че при Решението, с което възложихме на Министерския съвет да направи преглед какви оръжия може да се предоставят на Украйна, сложихме срок от един месец. Затова предлагаме и тук да има срок и той да бъде от 10 дни. Иначе, дори и теоретично да е, съществува риск Министерският съвет да се забави с това решение, отново да има натиск само върху държавните дружества, а частните да останат незасегнати от този въпрос, включително може и поради лобистки интереси едно такова решение да се забави. Затова предлагам да включим и срок за Министерския съвет до 10 дни да внесе тези предложения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: В коя точка от предложението, госпожо В редакцията на Добрев. Благодаря Ви. Реплика има ли по така направеното предложение? Няма. Господин Самандов, за изказване.

Радвам се, че лека-полека вървим към консенсус. Радвам се, че започнахме да коментираме и прилагането на Регламента от 1 декември. Радвам се също така, че ще обложим абсолютно всички производители. Оттук нататък остава въпросът как да разпределим тези пари към абсолютно всички потребители на електрическа енергия. В тази връзка аз мисля, че трябва да разработим по-детайлен вариант, а не да фиксираме твърди цени. Защото в момента това, което ще направим, е за всички небитови потребители на електрическа енергия – ще подпишем един празен чек и няма да ги стимулираме по абсолютно никакъв начин да пестят електрическата енергия, което е най-важно в този момент. Можем да почерпим пример от заобикалящи ни съседни страни, в които компенсацията не е с твърда цена, а е в процентно отношение – 60/40 и различни други вариации. В тази връзка мисля, че трябва абсолютно всички да преосмислим решението и да го преразгледаме, преди да го гласуваме. Безспорно, трябва да се помогне на българския бизнес, но не трябва да бъде така, че да генерираме още инфлация. Защото вече дадохме едни 10 млрд. лв., а ясни резултати от тях нямаме – имаме една двуцифрена инфлация, която изяжда самите нас. Нямаме резултати. Трябва да изискаме от Министерството на енергетиката да даде ясна информация за това как тези пари в момента са се отразили на всички бенефициенти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Уважаеми господин Председател, права е госпожа Нинова – хубаво е да се сложи срок и затова аз като вносител на новата т. 5 възприемам и нейното предложение. За да не става редакция на редакцията, в т. 5 след думите „Министерски съвет“

Ще Ви помоля, господин Димитров, за кратко изказване. Приемете го като молба. ефектът на мерките до момента, колеги. Можем ли да вземаме това решение, без да можем да оценим ефекта върху инфлацията, без да знаем колко фирми щяха да фалират, ако не бяха тези мерки, колко фирми имат свръхпечалби, които се увеличават в резултат на тези мерки? Затова е ключово важно в едноседмичен срок да получим доклад от Министерството на енергетиката по всички тези въпроси, защото може ли да си похарчил милиарди и да не можеш да оцениш ефекта? И аз бих Ви питал – Комисията по енергетика – я кажете сега колко намалихте инфлацията с тези милиарди, които похарчихме? И Вие ще кажете: не знам, ама я намалихме. Този отговор не е добър, когато си похарчил милиарди, колеги. Така че в едноседмичен срок да поискаме конкретен анализ от Министерството на енергетиката за ефекта върху инфлацията – колко фирми сме спасили от фалит с тези мерки, колко фирми имат свръхпечалби, които сме ги увеличили на практика с тези мерки и не е било нужно, има ли разлика по сектори? Може да се окаже, че за някои сектори ефектът върху инфлацията е значим, а за други е много малък. Защо това е така? съгласни сме с Вас, подкрепяме идеите, но най-накрая има ли спестяване на ток в резултат на тези мерки? Спряхме ли програмите за енергийна ефективност, като даваме подобни гарантирани компенсации компенсации за ток, или те продължават да работят? Така че предложението на колегата Владислав Панев и на „Демократична България“, колеги, е много значимо, защото стимулира фирмите да вземат мерки за спестяване на електроенергия. Иначе по отношение на този ефект какво правим? Нищо не правим – само гарантираме компенсации. Така че, уважаеми дами и господа, наистина дебатът беше добър, но нека компенсираме тези липси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Тоест правите ли процедурно предложение? Благодаря. Прекратявам дебата. Уважаеми колеги, има постъпили три редакционни предложения. По реда на постъпване – първото е на

Предложението е след основното изречение в т. 2.1. да се запише предложеният текст от вносителя, като първият абзац звучи: „Крайните небитови клиенти високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена 200 лв. на мегаватчас и средната пазарна цена за базов товар базов товар на сегмента „ден напред“ на Българска независима енергийна борса, умножена по коефициент 0.80 за количествата, върху които се дължи цена задължение към обществото“, като след това следва текстът, който беше изчетен от господин Панев. В резюме неговото предложение – повишаване на този коефициент два пъти с 0.1 при доказани инвестиции, удостоверение за енергийни спестявания, енергийно и техническо обследване. И още един път с 0.1 при един път с 0.1 при инвестиции, възобновяеми енергийни източници, изграждане инсталация за възобновяване на енергия и връщане в петкратен размер на недължимо полученото от предприятията. Ако правилно съм отразил, господин Панев, а текстът е отразен в стенограмата, предлагам така направеното редакционно предложение за гласуване. Гласуваме Гласуваме предложението на Владислав Панев.

а именно отпадане на т. 5, 6 и 7 от Проекта за решение и създаване на тяхно място на нова т. 5 с текст, който беше изчетен от вносителя, с включено предложението на госпожа Корнелия Нинова. За яснота ще го изчета. Нова т. 5 на мястото на досегашни 5, 6 и 7 от Проекта на решение: „Средствата за плащане на компенсациите по Програмата по т. 1 се набират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като вноските се определят от Министерския съвет

спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, а след изтичане на сроковете по Регламента – по действащия към датата на приемане на следващото решение ред.“ Моля, режим на гласуване.

„крайни клиенти“ да се чете „крайните небитови клиенти“, а в т. 2.2. „крайните клиенти“ да се чете „крайните небитови клиенти“. Моля, режим на гласуване.

С това изчерпваме дневния ред. Утре – редовно заседание от 9,00 часа. Припомням, че утре сряда я считаме еднократно за първата сряда